(SDP)** A sada ćemo nastaviti raditi u skladu sa predviđenim dnevnim redom. To je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 740 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade RH dodatno obrazložiti? Da. Poštovani ministar pravosuđa, Orsat Miljenić. Izvolite kolega Miljenić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Samo nekoliko točaka. Znači, prvo, zašto hitni postupak? Zato jer imamo odluku Ustavnog suda prema kojoj moramo ovu materiju riješiti do 15. prosinca, dakle to je razlog za hitni postupka. Koje su izmjene? Izmjene su dvije bitne, ali kojima se zapravo stvarno ne mijenja ništa. Jedno je, dakle mislim da bi Ustavni, dakle prijedlog za … ustavnosti da je podnijela Hrvatska udruga sudaca još prije dosta godina, a ticalo se toga tko treba i kako uređivati plaće sudaca. Do sada su se osnovica određivala uredbom Vlade kao i za sve druge, međutim obzirom na stav Ustavnog suda da to treba biti parlamentarna stvar, dakle stvar Sabora, mi ovdje istu tu osnovicu koja je bila do sada predviđena uredbom, stavljamo u zakon. I to je najvažnija izmjena. što je bilo do sada ostaje je isto jer je ona u lipu prepisana ovdje u zakon. Neću ulaziti u to, oportunost takvog ili ne, jednostavno odluka Ustavnog suda je takva da ćemo je mi provesti. Mislim da je dosadašnje rješenje bilo bolje, ali ponavljam o tim odlukama se ne raspravlja nego se provodi. Druga stvar je bila kod naknade materijalnih troškova prijevoza, itd., nije u dosadašnjem tekstu bilo jasno da li se primjenjuje pravila koja se odnose na državne službenike ili dužnosnike, ovdje preciziramo da su to kao za državne službenike što je i povoljnije. I evo, to su zapravo te dvije najvažnije izmjene. Postoje ostale nomotehničke, ne znam, kad je mijenjan zakon prije nekoliko godina, ostalo je Upravni sud i Visoki upravni sud, a zapravo u međuvremenu postoji Visoki upravni sud, Upravni sud RH ne postoji pa sada to brišemo i tako. To su te bitne izmjene. Ovo je jedna materija koja zahtjeva i koja će zahtijevati dugoročno sigurno određene izmjene i razmatranja, ali to prepustimo vremenu nakon što provedemo ove organizacijske stvari, itd., onda možemo razgovarati ovdje. Ono što nas opterećuje što je bitno možda pogriješim za koji postotak mislim da smo sada u proračunu na skoro na 80% za plaće ako govorimo o pravosudnim tijelima, znači sudovi i državna odvjetništva. Kada trošite 80% za plaću onda znate kakva je situacija, dugoročni je to problem. problem imamo i sa velikim brojevima, naravno imamo ustavnu kategoriju tu nećemo dirati ništa, ali to također utječe i na plaće jer jednostavno smo neko vrijeme sve probleme rješavali tako da smo zapošljavali nove ljude, pogotovo dužnosnike koji po Ustavu rade do 70.godine, to sada utječe zbog svih ovih parametara da vrlo malo ljudi ulazi u sustav, nažalost sve manje i to je trend koji će se nastaviti dok tu nešto ne promijenimo. Ali ustavna odredba je takva kakva je. Moram priznati da mi nije jasno zašto se u tom trenutku išlo na produljenje staža u trenutku kada smo istovremeno zemlja koja je po brojevima druga u Europi poslije Slovenije dakle najbrojniji smo. I onda umjesto možda da čak skratimo ili ostavimo na istom kako je bilo, mi smo produljili Ustavom radni vijek i sada zapravo imamo jednu malu poteškoću jer vrlo teško uvodimo nove ljude u sustav. Dakle upravo nove ljude koji su drugačije doživljavaju europsko pravo koji bi trebali mijenjati to iznutra. Ali jednostavno brojevi su takvi. Mi gdje god računamo mi imamo viškove osim u upravnim sudovima gotovo svugdje smo na viškovima, prekršajni, općinski dakle jednostavno nema prostora. Mi ćemo propuštati nove ljude ali kažem s ovim ograničenjima. Hvala lijepo. Sabora. Uvaženi ministre. Imamo višak sudaca na sudovima, a imamo višak zaostalih predmeta koji se godinama na nekim sudovima trpaju, tako da to baš nije sukladno onome kako mi želimo da bude. No zašto sam se javio, s obzirom da se ovdje radi o reakciji Ustavnog suda, ja se osobno zalažem da svi suci imaju adekvatne plaće što će smanjiti korupciju koja je u sudstvu koja je ja "ne mogu reći 100%" ali prisutna je svagdje pa vjerujem da ima i onih sudaca, a bilo je slučajeva koje smo vidjeli da je bilo i nečasnih sudaca u obavljanju svojeg posla. No mene nešto drugo zabrinjava, s obzirom da je ovdje reagirao Ustavni sud, ne znam u kojem roku je reagirao ali Ustavni sud je poništio ukinuo ove članke zakona i danas ćemo raspravljati o tome. sporost rada sudova, a posebno Ustavnog suda. I sada imam potrebu ovdje još jednom da javnost zna vezana je tema za plaće sudaca i rad sudaca, meni nije normalno da Ustavni sud u petu godinu ulazi jedan predmet, a to je predmet Branimira Glavaša koji je dobio osam godina zatvora i već petu godinu Ustavni sud treba odlučiti o njegovoj žalbi koja stoji u ladici punih pet godina. Pa ja sam protiv toga da se na takav način bilo čije pravo ugrožava ako želimo bolje plaće i jednaka prava svim visoko pravosudnim dužnosnicima tako i sucima Ustavnog suda, onda Ustavni sud ne smije sramotiti RH pred Europskim sudom za ljudska prava je također ovaj predmet i ne može se prodavati nijedan sudac s brojem stranica predmeta nego kada su u pitanju ljudska prava treba reagirati promptno, a pošteni rad sudaca treba nagraditi velikom plaću, a političke uhljebe treba izbaciti iz sudova, da li se to radilo o Ustavnom sudu ili bilo kojem sudu RH. **Leko, Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat MIljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ove odredbe koje su ovdje ocijenjene neustavnom su iz 2010.godine, ali samo jedna napomena ovdje ne uređujemo plaće sudaca Ustavnog suda, ovo su redovni sudovi. Dakle tu se ograđujem i nije predmet ovdje rasprave. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, na redu je Klub zastupnika Linić, Vukšić, Hodžić. U ime kluba poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicom. Pa mogu reći da sam se iznenadio da je Ustavni sud kada sam mu dao primjedbe na Poslovnik Hrvatskoga sabora odgovorio u roku 7 dana. nadam se da će trebam neke dopune dati u roku 7 dana i riješiti problem neustavnosti našega Poslovnika. tome nešto se počelo mijenjati ili je to čisti slučaj. Ovo što danas govorimo zapravo ne treba puno govoriti o tome, Ustavni sud radi svoj posao, znači ovo je stari problem ovo nije problem nove Vlade nego problem je stari. I ovo je jedan problem države, ustroja parlamentarnog sustava. Ovdje smo u Saboru više puta raspravljali o tome da hrvatska Vlada bilo ona prethodna ili ova sada naročito ova sada u vrijeme Milanovića, želi sve ovlasti Hrvatskoga sabora prenijeti na svoja leđa, rekao bih nejaka leđa. Pa tako mi više u Saboru možemo samo raspravljati i to predsjedniče Hrvatskoga sabora nažalost prekidima sjednica najviše, recimo o imovini RH. vlada može s njom dali smo joj odobrenje, ne mi opozicija, da radi sa imovinom što hoće. Ovaj prekid koji je bio možda nema veze sa ovim što ću govoriti ali je u vezi, radi se o nečinjenju Vlade i s druge strane radi se o tome da Vlada želi o svemu odlučivati pa je tako izglasano i to da Vlada odlučuje o plaćama sudaca. Sada je tu zapravo jedna začkoljica, ako Ustavni sud misli da se jako puno promijenilo time što će, znači mogućnost određivanja ili promjene plaća se vratiti Hrvatskome saboru, neće se puno mijenjati. Tko će odlučiti o tome? Gospodin Milanović, Vlada? I što će se reći kukuriku koaliciji što da treba izglasati. Znači jedino što je dobro u tome? Da se ovdje u Hrvatskome saboru može raspravljati. Na Vladi nema rasprava. Da, ima rasprava i ovdje u Saboru ima, opozicija raspravlja, opozicija rasprava prema tome jedino što opoziciju ne mogu zaustaviti to je u tome da govori, nema nekakvog, nema, ne, nema A to se vidi po rejtinzima Vlade i opozicijskih stranaka. Vezano uz ovaj zakon, kada je Ustavni sud ukinuo zakonsku odredbu kojom se propisuje da Vlada posebnom odlukom određuje osnovicu za obračun plaća sudaca taj dan je još vratila na popravni još 4 zakona i rekla je da su neustavni. Iz Vlade su poručili da je to rat protiv Vlade Ustavnoga suda. Ja vjerujem Ustavnom sudu i Ustavni sud radi svoj posao. I ako izgubimo povjerenje u sve institucije sustava onda smo država koja je totalno obezglavljena. U ovom trenutku ono što radi Vlada, način na koji radi Vlada, način na kojem se ophodi predsjednik Vlade sa ostalim institucijama pa i Ustavnim sudom i sucima sasvim sigurno da sam na strani Ustavnog suda i sudaca i da je ova intervencija Ustavnog suda dobra intervencija i da je pouka Vladi. Međutim, mislim da bilo kakve pouke da dođu, s bilo koje strane opozicijske, Ustavnoga suda, građana ne mogu utjecati na predsjednika Vlade jer predsjednik Vlade je zatvorio uši, zatvorio se sam u sebe i ne čuje što mu poručuju ni građani ni Ustavni sud. Ovdje se kaže da će se ovom promjenom osigurati stabilnost sudačke funkcije i da će sam Ustavni sud kaže biti znači kada Sabor odlučuje o plaćama sudaca i službenika jamstvo za stručno i nepristrano provođenje pravde. Ja se nadam da će to biti tako, da će biti nepristrano i da će biti pravde. Do sada na hrvatskim sudovima je malo pravde i malo takvih primjera. Ono što je rekao prije kolega u replici ne mislim da ima previše politike, utjecaja političara moćnih ima ali mislim da i sama sudačka organizacija treba dobro razmisliti o tome da počisti one one koji nisu zaslužili da budu u njihovim redovima. Mi ćemo ovu promjenu Ustavnog suda koja je dobro došla i daj Bože da smo dali na ocjenu ustavnosti neke druge zakone koje bi Ustavni sud sasvim sigurno dao, vratio ovlasti Hrvatskome saboru koje su voljom većine a ta većina će se sutra postidjeti što je digla ruke za neke stvari koje nije smjela dići a to je prije svega upravljanje imovinom. Hvala lijepa. Poštovane kolege imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar, replika. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kolege Vukšić potaknuli ste me u ovoj komornoj atmosferi u petak na repliku, moram vas ispraviti a nemamo onih elemenata koje je nekad Sabor imao za ispravak netočnog navoda. Naime, vi ste u svojoj diskusiji govorili o tome kako je otvorena rasprava i kako se u Parlamentu može govoriti i da je to onaj doseg demokratski za koji se i vi zalažete i moram vas ispraviti jer niste u pravu. Evo sjetite se prekjučer, samo je dva dana prošlo od toga kada smo u Saboru sat vremena raspravljali, da ne kažem vodili argumentirane ili manje argumentirane bitke da bismo dokazali smijemo li u Saboru govoriti ili ne. I nakon te silne rasprave, samo da podsjetim one koji su možda zaboravili od prijedloga da više ne raspravljamo nego da nam se sa predsjedničkog stola pročitaju dokumenti a mi o njima onda odmah glasujemo. Nakon uporne borbe došli smo do toga da smo se izborili da se barem govori u ime klubova. To je pirova pobjeda jer svih ostalih preko 140 zastupnika u Saboru time su izgubili pravo govoriti o određenoj temi. Pa kada već govorite o tome sloboda govora je vrlo ograničena od našeg novog Poslovnika koji daje predsjedništvu Sabora da određuje koliko će se govoriti i tko će govoriti do toga da i usprkos tome i imajući i tu odredbu u vidu svejedno se morate svaki puta izboriti i govoriti o nekoj točki kada to

Uvaženi kolega Mlakar slažem se djelomično s vama, da Vlada poglavito predsjednik Vlade se uvijek ponaša u Saboru kao da je gazda, mada ga je jedanput i predsjednik Sabora podučio tko bi trebao biti gazda kada je vikao daj mi Poslovnik. I jučer, prekjučer ili jučer, jučer ujutro je isto predsjednik Vlade rekao ja sam isto saborski zastupnik, zaboravio je da nije saborski zastupnik jer nema više mandat i nije, on jest bio saborski zastupnik, sada je predsjednik Vlade i on jest gost u ovoj kući i treba se ponašati kao gost u ovoj kući. A to da se ne može u Saboru govoriti, mi smo se izborili da smo govorili. Mislim da je bio i ne smijemo biti nepravedni, da je bio dogovor klubova da govore samo predstavnici klubova. To smo se dogovorili dan prije smo se dogovorili da govore samo predstavnici klubova i ne mislim da smo tu fulali jer da smo cijeli dan rastegli, mislim da je u vezi te teme bila dobra odluka. To je moje mišljenje, naravno. Ja sam govorio o tome da je puno bolje da Sabor odluči da se ipak može u Saboru raspravljati, dok saborski zastupnici nemaju nikakvog utjecaja na Vladu, pa nemaju ni saborski zastupnici vlasti odnosno Kukuriku koalicije nemaju nikakvog utjecaja na odluke Vlade, nažalost. To da nas nas pokušavaju zaustaviti i da je Poslovnik po meni nedemokratski to sam govorio u raspravama, a uostalom obratio sam se zbog toga i Ustavnom sudu. Ali znat ćemo se kako izboriti i mislim da, govorim sada u svoje osobno ime, da me teško mogu zaustaviti u tome. S obzirom da je replika kolege Davorina Mlakara bila po principu "kćerku kara, snajci prigovara" bilo bi pošteno… ne razumije./ … Pročitat ćete u transkriptu. Dakle bilo je neprincipijelno jer je upravo ono što je tvrdio u izričaju u svojem ponašanju demantirao kolega Mlakar. Dakle vi ste sami naveli da je bio dogovor klubova zastupnika da će govoriti samo predstavnici klubova, bez replika i drugih sudionika zastupnika u toj raspravi. A radi javnosti, predstavnici kluba HDZ-a su tražili da se otvori rasprava po Poslovniku i to stoji u raspravi vašoj kolega Mlakar i ne znam u čemu je bilo spora jer Sabor i po Poslovniku i po praksi Hrvatskog sabora, samo Sabor, ne Predsjedništvo, kako će se voditi rasprava ako se dogovara izvan uobičajenih standarda utvrđenih poslovnikom. Dakle ja sad moram reći da sam morao radi javnosti ovo iznijeti. Povreda Poslovnika, kolega Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zbog javnosti, povrijedili ste Poslovnik u njegovom članku 238., iskoristili ste svoju poziciju predsjedavajućega da bi ustvari replicirali ili raspravljali sa mnom na repliku koju sam ja uputio kolegi Vukšiću. A s obzirom da vi volite hrvatskoj javnosti slati poruke, ja bih zbog te iste javnosti rekao, za razliku od vas

Ja ocjenjujem da nema povrede Poslovnika, a ako ste nezadovoljni s tom ocjenom kao kolega znate da se možete obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i da završimo s tim. … /Upadica se ne razumije./ … Hvala lijepa. Drago mi je da je vaše srce ispunjeno radošću. Nova replika, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. ono što je rekao, da je tendencija Hrvatske Vlade, posebno premijera Milanovića da prebaci i uzme sve ovlasti Sabora pod svoju kontrolu i tu se donekle mogu složiti s njegovim izlaganjem jer sam je uvjeren da je Hrvatski sabor često puta pretvoren u glasačku mašinu političkih stranaka, a da je izgubio svoju samostalnost i vodeću ulogu u hrvatskom društvu. Mislim da bi trebalo u duhu ravnopravnijeg vođenja hrvatske politike depolitizirati Vladu Republike Hrvatske na način da predsjednik stranke ne bi mogao biti i predsjednik Vlade ili nek zamrzne mandat ili nek ne igra dvije uloge jer onda ministri nemaju mogućnost samostalnog djelovanja jer je uvijek nad njima Damoklov mač predsjednika stranke koji može reagirati po svome nahođenju kako on to želi. Toliko, hvala. Hvala i vama poštovani kolega Grubišić. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. svaka Vlada želi što više ovlasti da bi lakše donosila odluke, pa i na uštrb demokracije, na uštrb parlamentarizma. Na nama je saborskim zastupnicima da to ne dopustimo i to je prije svega na savjesti saborske većine. Većina dopušta i popušta pred stranačkim moćnicima jer oni su ujedno i stranački moćnici i predsjednici Vlade. Više puta sam u Saboru govorio da je zapravo Hrvatski parlament i parlamentarna većina smokvin liste i da se odluke donose s one strane Markova trga, ali sve odluke. Međutim, ne slažem se s vama da treba depolitizirati Vladu. Vlada jest politička i kakva bi bila to Vlada da nema ideologije u toj Vladi, zato postoje socijaldemokratske Vlade. Ima ideologije u svakoj Vladi, pa i onoj američkoj Vladi. U svim vladama ima ideologije i politike i politika nije ništa nečasno, politika je vrlo časna funkcija. To što je mi pretvaramo, pojedinci pretvaraju politiku u nečasnu djelatnost, to je druga stvar. Ali mislim da bi Vlada da je to još jedna patka neoliberalnog kapitalizma da oni koji nisu politizirani, oni koji nisu ideološki opredijeljeni itekako su ideološki opredijeljeni i to prema mirisu novca. Da oni vladaju mislim da bi to bio smrt za demokraciju. Hvala. redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite kolegice zastupnice. Kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja bih molila kolege da ne zloupotrebljavamo pravo i dobrohotnost samog predsjednika Sabora. Jer da smo mi, mi nismo zloupotrijebili i naš Poslovnik, mi bi započeli s ovom temom koja je bila na dnevnom redu točno prije sat vremena. Naš kolega koji je zatražio, kojeg nije bilo sedam dana ovdje, nismo ga vidjeli, dođe petkom ujutro. Kaže o nekoj temi koju sam nametne, ne kažem da nije bitna, ali nije u dnevnom redu i nestane. I zato ću se ja vratiti zašto sam ovo uopće napomenula. Zato što je važno za zaštitu prava i svih onih grana vlasti, kako izvršne, zakonodavne, tako i pravosudne povodom kojeg smo se mi jutros ovdje sastali što je na dnevnom redu o čemu treba raspravljati jeste ne samo pravo, nego zabrana svake zlouporabe prava. I to je nešto što sve, o čemu sve grane vlasti trebaju voditi računa. Ovdje je bilo, već se iskoristilo nekakvim replikama, nekim izjavama napad na vlast. Na koju vlast napad? Na vlast koja pokušava, dakle čim je dobila odluku Ustavnog suda pretače je u izmjene zakona. A što je i ko je pogriješio? Bivša vlast izmjenom zakona, ovog zakona gdje je učinjen kako je rekao Ustavni sud udar na pravosudnu vlast, jer je tim izmjenama 2009. godine određeno da osnovicu za obračun plaće i sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada, ondašnja Vlada i sada mi to ovim zakonom popravljamo. I primjenjujemo, dakle odmah odluku Ustavnog suda, odluku Ustavnog suda od ove godine, I zbog toga su odjedanput umjesto da se to pročita, da se o tome raspravlja mi govorimo neargumentirano. Ima razloga i za napade i za obranu, ali molim da se držimo argumentacije, jer na kraju krajeva sve je dobro što se dobro argumentira i za što postoje dokazi. Naime, kao što nam je ministar uvodno i rekao što ovim prijedlogom zakona činimo. Dakle, implementiramo odluku Ustavnog suda koji je u tom svom obrazloženju naveo da je tom uredbom, odlukom Vlade iz 2009. godine bila grubo narušena trodioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Dakle, jer neovisnost pravosudne vlasti, dakle po svim međunarodnim konvencijama, poveljama nije samo, dakle one ustavno određenje u pogledu poslova koje obavljaju sve tri grane vlasti. Sada se koncentriramo na sudbenu vlast, nego jednako tako kako su izvršna i zakonodavna vlat odgovorne da osiguraju nesmetano, pogotovo u materijalnom, normativnom, ali i u materijalnom smislu neovisnost pravosudnih dužnika kao i pravosuđa u cjelini. Tom prilikom kao što se i predlagatelji, a i sam Ustavni sud u svom obrazloženju osvrće na univerzalnu Deklaraciju UN-a o neovisnosti pravosuđa i navodi kako je adekvatna plaća i dakle ne samo adekvatna plaća za suce i druge pravosudne dužnosnike, nego jednako tako i uvjeti službe sudaca moraju biti osigurani zakonom i ne smiju se mijenjati na njihovu štetu. Što to znači u stvari adekvatna plaća? To znači da imaju pravo na plaću u skladu sa dostojanstvom sudačke funkcije i njihovom odgovornošću. Ali jednako tako treba ovdje napomenuti i Montrealsku konvenciju koja govori da se plaće sudaca, naravno samo zakonom mogu umanjivati jedino kad je zemlja u teškoj ekonomskoj situaciji. Treba zato, zašto posebno sada tu Montrealsku deklaraciju ovdje navodim? Zato da bi upravo istakli ako nije prijeporno koliko je zemlja već dugi niz godina u teškoj ekonomskoj situaciji, ali ova Vlast nije prionula umanjenju plaće sudaca. Dok eto i u nekim boljim vremenima kada se govorilo ovdje u ovom Hrvatskom saboru da nema krize, onda se to činilo i to ne zakonom, nego uredbom. Međutim, prilika je ovdje, dakle mislim da ćemo se oko toga svi složiti kako smo svi odgovorni da se sucima dadu adekvatni uvjeti i plaće. isto tako sve to ne postoji radi sudbene vlasti same po sebi, nego upravo kako bi ona na takav način svojom sigurnošću plaće, adekvatnom plaćom mogla ispuniti svoju Ustavom i zakonom dodijeljenu zadaću. I ono je u svakom slučaju i jamac neovisnosti sudbene vlasti. razvoj pravosudne vlasti svakako treba uračunati, odnosno imati, uzeti u obzir ne samo ove europske standarde, nego jednako tako i u obzir treba uzeti i razvoj našeg društva posebice društvene i gospodarske promjene. Međutim, ono što sam posebno htjela napomenuti govoreći u ime kluba SDP-a, dakle da sva ova neovisnost, sav ovaj naš napor da se ne umanje plaće nego dapače da ispravljamo ono što je nekada protuzakonito, protuustavno bilo umanjeno ne postoji samo radi njih samih nego da bi mogli izvršiti svoje poslanje zaštite temeljnih ljudskih prava. Međutim, mi smo tu imali različite pokušaje kako to i osigurati, svom ovom reformom to nastojimo i činiti. Ja ću napomenuti da je nekada dakle bilo poznato u našem kaznenom zakonodavstvu i kazneno djelo kršenja zakona od strane pravosudnih dužnosnika. To je onda nestalo, da bi 2003. godine novelom to bilo ponovno uvedeno. Međutim, sudbena vlast je to, ali i neki drugi, a pogotovo sudbena vlast, dočekala na nož barem neki predstavnici, odnosno predstavnici sudbene vlasti u to vrijeme. Međutim, što znači neovisnost sudbene vlasti? Ona znači prije svega odgovornost. Primjenu zakona na temelju dokaza i to je slobodno sudačko uvjerenje ili uvjerenje drugih državnih dužnosnika. Dakle, nitko nije slobodan od zakona i od dokaza koji su pribavljeni na zakoniti način. Međutim, i de lege lata, dakle po postojećem zakonodavstvu ukoliko pravosudni dužnosnici se tako ne ponašaju, postoji odgovornost koja je i materijalne prirode ali i kaznene odgovornosti kroz zlouporabu položaja i ovlasti što smatram i što mi smatramo da nije posve adekvatno. Naime, često se pozivamo na odredbu članka 122. Ustava i stavka 2. ali tu često netko ne znam zbog čega stavlja točku. Pa ću ja pročitati: "Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke". I netko stavi točku iako je u našem Ustavu zarez kod te odredbe. I dalje slijedi tekst: "osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo." Prema tome evo da završim govoreći u ime kluba SDP-a mi podržavamo svakako donošenje ovog prijedloga zakona. Podrška smo Vladi, pogotovo resornom ministarstvu da ovako nastavi u jačanju sudbene vlasti, što znači ujedno jačanje njihove ovlasti, samostalnosti ali napose upravo zbog jednog jedinog cilja zbog odgovornosti radi zaštite vladavine prava i zaštite naših građana. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo nekoliko replika pa idemo po redu. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Antičević-Marinović ja ću prvo reagirati na jedno, mislim da nije dobro na takav način prozivati saborske zastupnike kao što ste vi prozvali kolegu Baranovića koji je jedan od aktivnijih saborskih zastupnika, došao je i nametnuo temu i nestao. Nije ga bilo 7 dana. Mislim da trebate pogledati i malo se osvrnuti oko sebe, i SDP-ovaca pa čak kad je i premijer ovdje u Saboru klupe su vam ne polu prazne nego još manje od toga vas je. Prema tome, nemojte dijeliti lekcije drugima dok ne očistite u svome dvorištu. Drugo, da je to zloupotreba prava. Nije zloupotreba prava, jednostavno borimo se za riječ, opozicija jedino što može je to. Vi nikad niste tražili nitijednu stanku s vašom inicijativom, možda je jedna bila oko Gorskog kotara i to HNS koliko se sjećam, vi čak i ne branite zakone. To je vaš problem. I mi vas zbog toga ne prozivamo. To je vaše pravo. Kažete čim je dobilo odluku, ja sam u prvoj svojoj rečenici rekao da je to stara stvar. Znači, da je to grijeh bivše vlasti. Vi biste mogli držati lekcije da ste čim ste došli na vlast to promijenili. Vas je upozorio Ustavni sud odnosno Udruga sudaca je dala Ustavnom sudu i Ustavni sud je donio takvu odluku i vi mijenjate nakon intervencije Ustavnog suda. Prema tome, nije da ste nešto sami napravili nego vam je Ustavni sud rekao napravite to. I dobro je da ste napravili. I niste reagirali recimo kao što sam ja upravo zbog toga rekao primjer da je Ustavni sud u roku 7 dana reagirao, mogli mogli ste odmah reagirati. Znači, prva sjednica na jesen je mogla biti ta točka dnevnog reda jer nije nešto veliki zakon. Dakle, napomenuli smo da je to grijeh ako je grijeh bivše vlasti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Ja apeliram na odgovornost jer odgovornost nema samo vlast nego ima odgovornost i oporba. Na taj način se na neki način i predstavlja građanima kao nekakva alternativa. Prema tome, onaj tko nije odgovoran u oporbi nije odgovoran ni na vlasti to smo već vidjeli sa bivšim vlastima. Vi ovdje sada meni spočitavate, odnosno replicirate da eto mi nikad nismo tražili stanku da bismo o nečemu progovorili. Pa molim vas pa što biste vi nama rekli? To se može ovako dogoditi jer su nekim izvanrednim okolnostima Vlada i Sabor izabrani su na istom programu. Poštovana kolegice Antičević-Marinović rekli ste da ova Vlada nije smanjivala plaće sucima. Je, smanjivala je plaće sucima i to posljednje smanjivanje bilo je 5. ožujka ove godine odlukom Vlade. Prema tome, nije točno da je materijalni položaj sudaca takav da nije bilo nikakvih promjena u vašoj Vladi. U posljednjih 5 godina tri puta su se smanjivale plaće sucima. Dakle, treba doista pratiti stanje stvari kada je riječ i o ovoj temi, a isto tako mislim da trebate malo bolje pratiti prisutnost zastupnika, mislim da nije u redu da se na ovaj način napada zastupnika iz mog kluba. Trebali ste praktički dobiti povredu Poslovnika jer ste povrijedili Poslovnik na ovaj način.

i nikad nisam prozivala drugog što ga nema, ali ako netko dođe pa mene zaustavlja u svom redovnom radu i to konstantno onda ja imam pravo reagirati na to. Jer ja znam što je dnevni red i jutros sam došla ovdje rano, pripremam se za ovo i čekam kad će netko doći koji dugo nije bio u Sabor da se pokaže. I nemojmo se više oko toga uopće prozivati, ko nije, ko je, dobro znamo ko je ujutro, ko popodne kad nestanu svjetla kamere nema. Nemojmo o tome više govoriti. …/Upadica: Tko govori?/… Pa ja odgovaram samo na ono koji dođu pa sprječavaju nas u radu. A što se tiče ovog što vi govorite da smo svi smanjivali plaće, ja vas još jedanput upućujem na tu Montrealsku konvenciju pa biste vi vidjeli koje mogućnosti daje ona za smanjenje plaće s obzirom na tešku situaciju. Te plaće su adekvatne, mi možemo reći i da su male ali i one su s obzirom na prilike odnosno neprilike u zemlji visoke. Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala predsjedniče. Uvažen zastupnice Antičević, ne bih o zastupnicima, kolegama nego bi se vratio na ono što je bila tema, glavna tema vaše rasprave a to su plaće sudaca a i ono spomenuto da bi sucima mi ustvari trebali dati puno više nego što oni danas imaju da bismo riješili gorući problem našeg pravosuđa. A vi ste bili ministra pravosuđa u jednom mandatu, a to je zaostali broj predmeta ne samo zbog toga što su suci neažurni nego upravo smo i radili zato reformu i organizacije mreže sudova da bismo taj gorući problem riješili. Ja bi se osobno zalagao da suci i popodne i da se rasprave vode i poslijepodne a da im plaće bude i duplo veće samo da su građani zadovoljni i oni koji traže svoje pravo na sudovima. Jel to moguće ili ne, ne znam ali znam da neki i manje rade nego što bi trebali raditi. To je također istina, idu u podne kući ili na ručak. A ono što bi se posebno založio a to je da ovom resoru pravosuđa, jel je sudnica i sudovi su ustvari reprezent države, to je Republika Hrvatska. I kad građani stranke u postupku uđu u sudnicu tamo se predstavlja Republika Hrvatska. Neke su sudnice zaista u katastrofalnom stanju

novac sa resora pravosuđa se ne uzima jer ne možemo očekivati uspješno pravosuđe bez dovoljno financijskih sredstava kako za suce tako i za sudnice, za sudove, za vještake i za sve one koji trebaju raditi za dobrobit građana Republike Hrvatske. Tako da svaku plaću koja će biti pošteno zarađen podržavam i podržava (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnika Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kad me već podsjećate na to moje ministarsko razdoblje koje je trajalo svega dvije godine, ali mogu vam reći da je tada u pravosuđu nedostajala, jer sam zatekla pravosuđe u kojem je nestalo 50% kadra. Da smo to gotovo sve popunili i sa ovim nižim savjetničkim kadrom. Automobila nije bilo 88 automobila, ne za Ministarstvo pravosuđa, nego samo za naše korisnike, zbili smo se u vlastiti prostor i dali, nismo se preseljavali nigdje ni u Dežmanovu, ni nigdje drugdje, nego smo dali državnom odvjetništvu USKOK-u kojeg je tada trebalo formirati. I svi temeljni zakoni koji se i dan danas razrađuju i koji su sve Vlade razvijale, doneseni su upravo tada. A slažem se s vama, upravo ovdje kod pitanja odgovornosti. I to je nešto, čini mi se da je to želja sviju nas da damo pravosuđu da zaista još uvijek ima neadekvatnih prostora, puno je na tom planu napravljeno ali još uvijek ima neadekvatnog prostora, neadekvatnih uvjeta za suce koji moraju čekati i druge suce da bi mogli održati raspravu, ali jednako tako sve to dakle i ti skromni još uvijek materijalni uvjeti nisu opravdanje za neadekvatno ponašanje visokih standarda kao što to zahtjeva sudačka funkcija. Suci jednostavno moraju biti svećenici pravde. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Antičević-Marinović, najprije oko ovog sprječavanja u radu. Kad bi bilo koji zastupnik sprječavao Sabor i druge zastupnike u radu sasvim sigurno da mu predsjednik Hrvatskoga sabora ne bi to dopustio. Dakle, ovo što se i danas dogodilo i što se često događa jest također rad zastupnika i zastupnica i rad Hrvatskoga sabora. Ako smatramo da nešto tu treba mijenjati, možemo predložiti izmjene Poslovnika i to ugraditi. I imam i ja primjedaba oko beskrajnih replika, ali sve je to rad, sve je to rad zastupnika i zastupnica. No, vratimo se temi. Slažem se s vama da plaće sudac odnosno bolje rečeno da sucima treba osigurati i adekvatne plaće i status. Međutim, Međutim, isto tako vjerujem da ćete se složiti da i suci, kao i zastupnici, i članovi Vlade svi dužnosnici moraju dijeliti sudbinu Hrvatske, to je činjenica. Ali isto tako mislim da treba još jedanput tu napomenuti ono što je jedna od vrednota Ustava, a to je trodioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu i da je obveza svih dužnosnika u sva tri stupa vlasti da ne utječu na druge stupove vlasti. To je jednako tako obveza o kojoj rijetko govorimo. Dakle, ako izvršna, ne smije utjecati na bilo koji način na zakonodavnu ili na sudbenu, također zakonodavna ne može i ne smije utjecati osim što se tu donose zakoni na sudbenu, tako ni sudbena ni u jednom segmentu ne smije utjecati ili bolje rečeno mora voditi računa o ustavnoj odredbi o trodiobi vlasti. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vrlo kratko, ovo uvodno što ste rekli oko ovog prijepora koji je nastao oko nekih intervencija, je li to zlouporaba Poslovnika ili ne, ali u svakom slučaju složila bih se s vama da nama bi trebala, i to postoji u drugim, to postoji u Europskom parlamentu, to postoji u drugim nacionalnim parlamentima, potreba zastupnika da govori o nečemu što uopće ne ulazi u dnevni red, postoji jedna slobodna debata koja se odredi tjedno i tako traje 2, 3 minuta gdje svatko kaže što smatra da je aktualno i kako on to vidi. Mislim da bi tu to, mogao bi ga u tom smislu malo i naš Poslovnik modernizirati pa bi izašli iz ovih situacija. Također, nemam druge nego složiti se s vama upravo u pogledu diobe vlasti, nemogućnosti, odnosno otklanjanja svakog nasrtaja jedne vlasti na drugu vlast, ali naš Ustav govori o nekakvoj i suradnji što je također potrebno, ali kada su ovakva pitanja na dnevnom redu, pogotovo kada se tiče samom suđenja, onda nema što druge dvije vlasti intervenirati. Što bi, ja smatram da je to pogubno, jednako kao što je to destruktivno, smatram, ali jednako tako, ne da je destruktivno, nego je razorno kada se neki sudac hoće baviti politikom, a sudi. Dakle, to nije samo destruktivno, nego je razorno jer sudačka funkcija je za razliku od ove dvije grane vlasti specifična. Konkretno, svaki sudac u konkretnom predmetu odlučuje o ljudskoj sudbini, o pravu tog čovjeka na slobodu, o njegovoj imovini i drugim najvažnijim pravima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite kolega Novak. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa zamjenicom. Pa moram priznati da ste odmah u startu bili malo kontradiktorni. Rekli ste riječ je o dvije gotovo nebitne izmjene, ali idu po hitnoj proceduri. Ako su nebitne, zbog čega idu po hitnoj proceduri, zbog toga što je Ustavni sud svojom odlukom praktički naložio nekakvu izmjenu. Pa čim je intervencija u nekakav zakon na osnovu odluke Ustavnog suda, ona više, ne vjerujem da je itko može tretirati kao nebitnu. Pardon. S druge strane, vaše uvodno izlaganje je bilo iznimno kratko, što je razumljivo jer je i sam zakon poprilično sažet, kratak, ali ako sam ja dobro dobro informiran, odnosno dobro se pripremio, osnovni zakon je donesen 1999. godine, znači prije 15 godina ako sam dobro prebrojao ove izmjene, ovo je čak 25. izmjena. A 5. izmjena od kad je ova vlast. Pa samim tim to već je, ajmo reći, podatak sam za sebe. Ustavni sud je ovdje naložio određenu izmjenu i u obrazloženju da se s time osigurava i jamstvo stabilnosti sudačke funkcije, tj. … stručnog i stručnog i nepristranog … pravde pri čemu svi elementi sudačkih plaća moraju biti primjereni dostojanstvu sudačke profesije i teretu odgovornosti sudaca. Ja se s tim apsolutno slažem, ali isto tako se slažem i sa jednim od prethodnika koji je rekao da smo kojim slučajem više odluka koje su ovdje donešene dali na Ustavni sud, pretpostavljam da bi ih bilo jako puno koje bi bile upravo u skladu sa ovom odlukom. Praktički mi smo, to smo čuli jučer i prekjučer u raspravama, Hrvatska Vlada ima vjerojatno najveće ovlasti u Europi od svih Vlada, u smislu upravljanja državnom imovinom. Pri tome to nije samo upravljanje, nego je to ono raspolaganje, prodaja i rasprodaja. Ali da se vratim na ovaj ovdje dio. Imamo ovdje jednu odredbu koja govori, koju opet prolongiramo po ne znam koji puta, sada se to odnosi na 2015. i '16., prije toga se odnosilo na '13., '14., prije toga na '11. i '12., pa zar vam to nije samo po sebi, neću reći suludo, ali besmisleno? Imate odredbu u zakonu koju svake godine sa nekim izmjenama zakona proglašavate nevažećom za taj i taj period zbog te i te situacije, odnosno situacije u kojoj i je država. Nije li to po vama stvarno malo paradoks da svake godine istu odredbu u zakonu kažemo, e ona ne vrijedi. Imaš pravo, ali … ne vrijedi. Malo je to po mome neozbiljno i to se sada dešava, nije to sada, mi smo sada u krizi, e sada neće vrijediti samo iznimno ove godine. Pa to se dešava već 6 godina. 6 godina krize, ali 6 godina, pa ok, svjesni smo mi da nećemo ni iduće godine izaći iz krize pa ajmo onda nešto promijeniti. Nešto promijeniti, ali da promijenimo, na neki način da to ne bude na ovako, ne znam po mom mišljenju, pomalo i neozbiljan način. U ovoj odluci Ustavnog suda se između ostaloga govori i o dostojanstvu sudačke profesije. Sada dostojanstvo sudačke profesije pa sam se potrudio malo po internetu, korupcije u Hrvatskom pravosuđu nema ili gotovo da je nema, odnosno vrlo je rijetka. Barem sudeći po procesuiranim sucima. A kakva je percepcija javnosti o stanju u pravosuđu? Pa upravo je percepcija javnosti da nam je pravosuđe u katastrofalnom stanju da sjetite se tih nekih sudskih slučajeva koji su sablažnjavali javnost, da je neko iz dobre obitelji, da se dobro vlada, da je pred njim perspektiva, da je ne znam cvijeće hrvatskog naroda malte ne, sve u nekim superlativima i zbog toga mu se gleda kroz prste za neka kriminalna djela, za neka djela koja bi obični smrtnik dobio vjerojatno višegodišnju kaznu i tko zna šta sve ne još. Isto tako percepciju hrvatske javnosti o pravosuđu stvara, barem je to moj dojam a mislim da nisam jedini u tome, stvara i određena najava koja se pojavila ovih dana u medijima, a to je da će koke u kokošinjcu kukuriknut za pjevca koji nije završio u loncu. Isuse Bože veli gospođa, a ja vam kažem da i po odluci Ustavnog suda i po općenito po svemu suci pogotovo suci Ustavnog suda bi morali biti neke moralne vertikale. A u svom onim raspravama koje smo mi imali, a mogu vam čak i donest citirati, današnji predsjednik Vlade, vaš predsjednik stranke dok je bio u oporbi što je govorio o tom istom čovjeku, a sada se zalaže za to bude sudac Ustavnog suda. Tako da mislim da ponekad upravo ta profesija, ne samo ta nego i sve ostale, mogu jako puno napraviti štete sami sebi. S druge strane u ovom slučaju to radi politika samim tim ako će se usuglasiti da to bude i konačna verzija. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo jednu repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Kolega Novak samo jedno pojašnjenje, mladoj osobi kojoj su su suci progledali kroz prste zato što je, a ubio je mladu osobu ili osobe automobilom zato što je iz dobre familije, njegov otac je poklonio predsjedniku HDZ-a BMW. Znači to se dokazuje kako je sprega između politike i sudova sudova itekako velika i kako je to na sramotu sudova, sudaca, sudbene vlasti, čitavoga pravosuđa. A kada je riječ o gospodinu Vajiću i njegovoj navodnoj kandidaturi za člana Ustavnoga suda, nadam se da će biti dovoljno pameti, dovoljno hrabrosti da se kaže ne čovjeku koji nije imao hrabrosti pokrenuti antikorupcijsku borbu i čekao je mig politike, tako će čekati mig politike kao ustavni sudac. Nadam se da se to neće dogoditi jer ako će se to dogoditi onda znači da je to svjesno rušenje kakvih takvih temelja ove države.

vjerojatno hrvatsku javnost možda najviše zgrozio. Riječ je o tzv. lijepom ponašanju mislim da je tako nekako formulirano, odnosno iz ugledne obitelji. No međutim nažalost takvih slučajeva je bilo kud i kamo više, ali imamo i slučajeva gdje recimo jedan sudac sudi drugom sucu i konstatira da on tu ne vidi nekakve nepravilnosti, nikakve nelogičnosti, da recimo putni troškovi i korištenje službenog stana nisu u nesuglasju, a to je možda malo nemoralno ali nije protuzakonito. Pa čak nigdje ne stoji da je možda taj stan i iznajmljivan u međuvremenu pa je možda ostvarena dobit i po toj osnovi, ali to su sve slučajevi koji opterećuju naše pravosuđe i onda imamo konstataciju da korupcije u hrvatskom pravosuđu nema ili gotovo da nema odnosno vrlo je rijetka. A percepcija javnosti o hrvatskom pravosuđu je sasvim suprotno od toga. (SDP)** Hvala i vama. Ima potrebe i razloga u ime predlagatelja poštovani ministar pravosuđa Orsat MIljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. prvo bih se osvrnuo na ovo što ste ukazali na ponovnu odgodu primjene ovih zakonskih odredbi. Točno, ona se po 15.godinu za redom odgađa, dakle nije 5 ili 6 ona od početka nije stupila na snagu. zato sam u uvodu rekao da smo išli u hitnu izmjenu sa ovim odredbama koje moramo za usklađenje sa Ustavnim sudom. Međutim i zbog jedne dobre zakonodavne prakse koju trebamo provoditi i zbilja se slažem da nema smisla nešto odgađati 15 godina i da nikada nije stupilo na snagu, najavio sam kada sam govorio da ćemo otvoriti cijeli zakon odmah početkom sljedeće godine, razmotriti ovu i sve druge odredbe i jednostavno definirati koja jesu prava, koja nisu i ono što može biti da stvarno bude, a ne da se odgađa u nedogled. Tu se potpuno slažem i to je nešto što evo već već sam u uvodu rekao da trebamo napraviti. Naravno, svi ćemo tada biti izloženi i kritici to vam je jasno, jer jedno pravno koje je zapravo imaginarno nikad nije uspostavljeno ćemo onda eventualno ako se bude takva odluka zakonom maknuti. I vjerojatno je to razlog zašto 15 godina je bila samo odgoda, a ne definitivno odluka u jednom ili u drugom smjeru. Dakle mi namjeravamo o tome otvoriti raspravu, razgovarat će se o tome da li nam to treba ili ne treba, koje su mogućnosti, koje nisu i to ćemo u okviru zakonskog teksta napraviti. Što se tiče zašto sam rekao da se ne mijenja ništa bitno mislio sam statusno, zato što će plaće ostati kolike jesu. I zato mislim da se ne mijenja u tom pogledu ništa bitno. A stvarno da li će u budućnosti Vlada ih mijenjati kao što je bilo do sada, očito više neće ali mijenjati će vama i meni jer se to uređuje uredbom, dakle osnovica. Ovdje neće, određivati će je Sabor opet na prijedlog neke Vlade. I zato mislim da smo opet došli manje-više na isto. Ali obzirom na stav Ustavnog suda poštujemo ga, to stavljamo tu. Ali kažem stvarno neće biti nekakve velike razlike. Ponovno će biti Vladin prijedlog koji god ovako ili onako, Sabor će ga izglasati ili neće. Mislim tako da, zato sam to rekao. I treće, znate mislim da moramo biti oprezni kada govorimo i kada koristimo riječi i označujemo pravosuđe kao korumpirano, kao izvor korupcije itd., niste to tako rekli slažem se, grubo. Sigurno je da postoji i to jer postoji drugdje u društvu ima i tamo. Ali ono što sam više puta isticao siguran sam a i prema onome što se stvarno realizira, što vidite da je toga manje u pravosuđu negdje drugdje. Ali pravosuđe, vi već od početka imate problem duljine postupaka onda normalno da stranka će se pitati zašto mi traje dugo. Pa onda neće naći drugo obrazloženje nego da će reći da je netko negdje možda primio novac za to ili to a u stvarnosti se to vjerojatno nije dogodilo. Drugo, uvijek imate ili u pravilu imate 50% nezadovoljnih stranaka. znate kada vi utjerujete nešto 10 godina uvjereni ste da ste u pravu pa izgubite onda ponovno tražite razloge tamo gdje, u nekakvoj korupciji gdje oni stvarno nisu. kada gledamo segmente onda to često kažem ja mogu biti kritičar i iznutra jer i vidim neke stvari ali sigurno je da bi pravosuđe trebalo biti bolje, apsolutno bolje nego što je, ali kada gledamo druge društvene segmente ja sam uvjere da on je bolji od njih, da ono je bolje od njih. Ali da bi trebalo biti još bolje jer na koncu odlučuje o svim našim pravima i obvezama, bi i da na tome trebamo raditi. Ali ne mogu nikako prihvatiti tezu da je ono korumpiranije nego bilo koji drugi segment. Tvrdim da ima manje nego drugdje ali jednostavno priroda posla je takva da ljudi traže odgovor ali traže razuman odgovor. Znate ako smo vi i ja u parnici netko će izgubiti. Nakon 10, i problem je što ona traje 10 godina. Da je ona gotova za godinu dana mi ne bi o tome razmišljali, kada traje 10 godina onda ćemo reći aha netko je nekog potplatio. Što stvarno se nije dogodilo ali tako ljudi racionaliziraju i onda se govori o takvim percepcijama itd.. Nema toga u mjeri u kojoj se govori, problem je duljina postupaka i na tome eto radimo svi zajedno. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Imamo 2 replike, poštovani zastupnik Mladen Novak prva replika. Hvala lijepo. Krenuti ću od početka vaše rasprave. 15 godina nešto nije stupilo na snagu odnosno to je neko imaginarno pravo odnosno oni koji su na vlasti su došli na vlast sa ciljem da donose i teške odluke. I te teške, od toga ne možete pobjeći, ako bježite od toga onda čemu ste se javili uopće da budete na vlasti, čemu kandidatura. To je pod broj 1. Pod broj 2., rekli ste da, ali me ne čujete, nema veze, čuti će valjda vaša zamjenica, raspravljati će o tome Sabor, donositi će odluku Sabor a ne Vlada kao do sada i ništa se neće promijeniti. Nažalost to i je realnost jer mi imamo primjer u 100%-tnom iznosu sve što je došlo s one strane Markova trga sve je ovdje potvrđeno. Ja ne znam ni za jedan slučaj, ako griješim volio bih da me netko ispravi, stvarno se u tome smislu ništa neće promijeniti ali će se promijeniti u smislu da se čuje. Ove rasprave ovdje ipak ljudi čuju. I znati će, znati će tko je za šta se zalagao. Ono što bude na Vladi u masu puta da li netko prenese ili ne prenese otom potom. Spominjali ste percepciju korupcije. Ja nisam rekao da je pravosuđe najkorumpiranije niti da je tu izvor korupcije ali činjenica je da mislim da drastično odskače stanje od onoga kako se prikazuje, stvarno stanje od onoga kako se prikazuje. I problem pravosuđa, vi ste apostrofirali recimo i dugotrajne parnice. Posljedice tih dugotrajnih parnica su između ostalog i gubici mnogih radnih mjesta a to baš nije bezazleno, to nije ono između nas dvojice, nas dvojica jedan mora izgubiti. …/Upadica: Hvala lijepa./… Ovdje se gube mnoga radna mjesta. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani ministar. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, slažem se sa time ovdje će se raspravljati ubuduće i biti će prilika onda da se otvori tema i šira i to je dobro, uvijek treba govoriti. Također evo drago mi je što smo ovo i pojasnili, možda sam vas ja krivo shvatio, dakle apsolutno, ali to sam uvjeren kao ministar koji ima uvid iznutra, percepcija je nekad neusporedivo gora od stvarnog stanja, u stvarnom stanju toga nema u pravilu. ljudi su nekad nezadovoljni zbog duljine, zbog ovog, pozivaju se na drugog ali stvarno sam uvjeren i stojim iza toga da govorit o korupciji u pravosuđu da nema mjesta za to. Jer toga stvarno nema, ima incidenata možda kao drugdje ali toga kao pojave nema. Pravosuđe je tu čisto, ono nastupa što je moguće jasnije, ljudi se u pravilu trude raditi evo i ovdje smo govorili o tome. Problem je, to su naši organizacijski sustavni problemi ovi koje ste i vi rekli i naravno ako nešto traje dugo i izgube se radna mjesta itd., onda se traži razlog. usmjere se na nešto pa kažu netko je nešto uzeo. Ali stvarno evo prema svemu onom što ja vidim, ako i ima to su incidenti. Evo, hvala lijepa. Uvaženi ministre, maloprije ste spominjali jednu rak-ranu hrvatskog pravosuđa, a to su dugotrajni procesi. Između dugotrajnih procesa i korupcije treba staviti znak jednakosti. Tako dugo dok se ne stavi znak jednakosti između korupcije i dugotrajnih procesa, procesi će trajati 10 godina, 15 godina. Vi ako vodite neki poslovni spor koji traje 10 godina, za to vrijeme propadne već 10 poduzeća. Stvar se radi u ladici, nitko nikom nije dao možda novac ali nekog interesa ima. Ako nema interesa onda znači da je nezainteresirana vlast da sredi to pravosuđe da ti procesi ne traju 10 i više godina. S vama se u potpunosti slažem da se neće ništa gotovo promijeniti i tako funkcionira, i drugi parlamenti funkcioniraju slično, Vlade donose odluke. Međutim ja bih bio puno sretniji, sad zadirem i u neke stranačke odnose, da se vode borbe za zakone i ono što se ovdje govori u Hrvatskom saboru, da se bori na stranačkim klubovima. I sada pošto, malo ću zlokoristit, … u sabornici dvije najkompetentnije osobe, a to je predsjednik Hrvatskog sabora i vi, nije mi jasno zbog čega do dana današnjega nema izvješća predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju u sudbenoj vlasti u 2013. godini. Jesu li točne informacije da se predsjednik Vrhovnog suda opire, da ne želi dati. Evo zbog hrvatske javnosti pojasnite jer kraj godine je, 15.-og je ustavna pauza i ja vas molim to je vrlo značajno jer ljudi su počeli pitati zbog čega nema izvješća. Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Zapravo nije odgovor na repliku nego na upit. Dakle izvješće je prošlo svu proceduru, izvješće je u Hrvatskom saboru, ja sam ga vidio da je ono i među točkama, bit će raspravljeno. Apsolutno, apsolutno, ne da nema nikakvog otpora i ne može se o tome govorit nego je tu jedna vrlo dobra suradnja. Vidjet ćete, izvješće je vrlo korektno, sadrži sve podatke, evo ja sam sad vidio uvršteno je u dnevni red, dakle isključivo od Sabora zavisi kad će bit. Nikako predsjednik Vrhovnog suda, on je sve svoje obavio kad i što i kako je trebalo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Tražim koja je točka u dnevnom redu. … /Upadica se ne razumije./ … 37 točka dnevnog reda, to znači da ako Vlada ne zatraži da riješimo u okviru ovog zasjedanja prioritete možemo ga i sada odradit, ali sasvim sigurno prva sjednica u sljedećoj godini idu sva izvješća, tako smo dogovorili. Nema više replika. Idemo u raspravu po klubovima. Klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Davor Miličević. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Donošenje ovog zakona obveza je ovog Sabora i to do 15. prosinca 2014. godine, s obzirom da je odlukom i rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđena povreda Ustava te su odredbe članka 4. stavak 2. i članka 8. stavak 2. do sada važećeg Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ukinute u onom dijelu kojim je određeno da osnovice za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Iz navedene odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske proizlazi da svi elementi plaće sudaca moraju biti određeni zakonom donesenim u demokratskoj parlamentarnoj proceduri i na način kojim

Zakonodavac ovakvim prijedlogom zakona da bi ispoštovao odluku Ustavnog suda predlaže Saboru donošenje zakona koji je u svojoj osnovi identičan odluci Vlade Republike Hrvatske kojim je određena osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, kao i pravo na naknadu materijalnih troškova. Predmetni zakon provodi odluku Ustavnog suda kojom je određeno da plaće sudaca ne može određivati Vlada nego osnovicu plaće je dužan odrediti Sabor što se ovim zakonom i uvodi. ovim zakonom i uvodi. HDZ smatra da postojeći sustav plaća u pravosuđu nema mehanizme i ne prepoznaje one koji izvršavaju zadane norme, koji prekoračuju norme, oni koji nemaju dovoljno predmeta da ostvare norme, koji ne ostvaruju norme, one koji kvalitetno rješavaju predmete i imaju malo ukidanih odluka i one koji loše rješavaju predmete i imaju puno ukidanih odluka, a plaće su za sve iste. Potrebno je ustrojiti sustav koji će prepoznati sve ove razlike koje sam naveo te će biti poticajan za dobar rad. Također, u pravosudnom sustavu postoje savjetnici koji po zadnjim izmjenama Zakona o sudovima provode procesne radnje u predmetima gdje je vrijednost spora do 100 000 kuna, što predstavlja velik broj predmeta. Te savjetnike treba i adekvatno nagraditi jer ove izmjene zakona povećale su njihov obim posla, a istovremeno rasteretile suce. U konkretnom slučaju zakon ne uređuje elemente plaće sudaca koji moraju biti određeni zakonom, već samo taksativno utvrđuju u članku 3. prijedloga zakona da osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4443 kune bruto, dakle ne postoji niti jedan element na osnovu kojega se došlo do izračuna upravo toga iznosa, a što je pak u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda koji je zahtijevao donošenje zakona u kojem bi bili jasno utvrđeni kriteriji tj. elementi za određivanje visine plaće sudaca, a ista je situacija i sa pravom na naknadu materijalnih troškova. Donošenjem ovakvog zakona bez konkretnih elemenata za utvrđivanje visine plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, kao i prava na naknadu materijalnih troškova, ispunit ćemo jednu obvezu koju je pred nas postavio Ustavni sud, a to je da se zakonom urede plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, no ponovo ćemo donijeti manjkavi zakon jer u istome nismo uredili elemente za određivanje visine plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, niti smo postavili jasne kriterije za njihovo određivanje, što će vjerojatno biti ponovno povod da se zatraži ocjena ustavnosti ovog zakona. Pored toga, zakonom nisu utvrđeni nikakvi kriteriji zbog čega nositelji pravosudne dužnosti imaju toliko različite koeficijente za izračun plaće, pa mi nije jasno iz kojih razloga prvostupanjski sudovi različitih grana sudovanja imaju različite koeficijente tim više što je najveći broj postupaka i najveći broj predmeta koji se rješavaju u pravosuđu su upravo na tim prvostupanjskim sudovima. Stoga bi bilo logično da se u najmanju ruku koeficijenti za izračun plaća sudaca istih rangova za isti, ako ne i veći posao identični. Stoga smatram da bi bilo potrebno izmijeniti koeficijente plaće općinskih državnih odvjetnika i sudaca i županijskih državnih odvjetnika i sudaca radi smanjenoga pritiska općinskih državnih odvjetnika i općinskih sudaca na mjestu županijske držati odvjetnika i sudac Županijskih sudova, te odlijeva kvalitetnog kvalitetnog i stručnog kadra sa općinskih na županijske sudove na način da se povećaju koeficijenti općinskih državnih odvjetništava i sudaca. Ovo gore navodim imajući na umu činjenice da se najveći broj postupaka vodi upravo na razini općinskih državnih odvjetništava i općinskih sudova, te najveći dio problema jeste na njima. A jedan od razloga za takvo stanje je upravo odljev stručnog i kvalitetnog kadra sa općinskog na Županijska državna odvjetništva i sudove. Smanjivanjem razlike koeficijenata između županijskih i općinskih pravosudnih dužnosnika zasigurno su se postigli efekti o kojima sam gore govorio. Hrvatska demokratska zajednica može podržati ovaj zakon jer on predstavlja usklađenje sa odlukom Ustavnog suda, ali on ne rješava suštinu problema. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. U ime kluba Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru, poštovana zastupnica Vesna Sabolić. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržava, liberalnih demokrata naravno, podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona. Podržavamo također donošenje Zakona po hitnom postupku iz razloga što je Hrvatski sabor dužan uskladiti zakonske odredbe koje regulira ovaj zakon sa odlukom i rješenjem Ustavnog suda od 18. srpnja 2014. godine i to najkasnije do 15. prosinca ove godine. Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o plaćama sudaca još iz 1999. godine. No, do danas već je to kolega koji je prije mene raspravljao rekao da je taj zakon doživio 33 izmjene, odnosno dopune. Kao što smo čuli najznačajnija je ova iz 2009. kojom se osnovicu za obračun plaća određuje kojom, osnovicu određuje Vlada Republike Hrvatske, a koju je udruga sudaca te iste godine shvatila kao nedopušteno zadiranje izvršne u sudbenu vlast što je na koncu Ustavni sud i potvrdio, te spornu odredbu kako smo čuli i ukinuo. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke zalaže se naravno za dosljedno provođenje trodiobe vlasti, jer je ono uvjet bez kojeg ne može funkcionirati suvremena demokratska država i zato podržavamo ovaj prijedlog zakona uz jednu malu opasku, a rekla bih i složila se s kolegom koji je prethodno raspravljao, a to je da se nije vodilo računa o jednom važnom elementu kod donošenja zakona, a to je element trajnosti zakona, odnosno potreba da svake, da se izbjegne potreba da svake godine donosimo izmjene i dopune ovog zakona. Jer naime, članak 4. stavak 2. mijenja se na način da se utvrđuje osnovica u visini od 4444 kune. Ta osnovica je na snazi i sada kako nas je izvijestio ministar, te neće doći do promjena plaća. Ja se nadam da hoće s obzirom na izmjene poreza na dohodak. No, ono što je bitno ta odluka nas dovodi u poziciju da ćemo svake godine ili već iduće godine morati donositi izmjene i dopune i utvrđivati novu osnovicu. I opet na prijedlog Vlade, pa time nismo previše postigli. Mislim da je ključnu ulogu i dalje će imati izvršna vlast iako je proračunska procedura teoretski ovlast Parlamenta. Bolje rješenje po nama bi bilo da je osnovica utvrđena u određenom postotku u odnosu na prosječnu bruto plaću isplaćenu u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Sada je to otprilike 56% od isplaćene bruto plaće za 2013. godinu. Kad kažemo da plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika moraju biti uređene posebnim zakonom, jer je to naravno rekao i Ustavni sud to je jedan od instrumenata onemogućavanja utjecaja ovisnosti sudbene o volji izvršne vlasti, ali onda to i treba jasno definirati zakonom. Naravno slažem se da to možemo napraviti i prvom sljedećom prigodom kad kako je ministar već izvijestio bude donesen kompletan zakon sa svim potrebnim izmjenama. Kako je ovo samo jedan od koraka u reformi pravosuđa koja je definirana već donesenim zakonima vjerujemo da će se narednim usklađivanjima voditi računa i o tome na koji način, da se ni na koji način pa ni putem plaća ne otvara prostor za narušavanje neovisnosti sudstva. Moram podsjetiti da je od 2009. godine kad je određeno da osnovicu za obračun plaća utvrđuje Vlada, ta osnovica tri puta smanjivana. Prvi put u travnju 2009. godine kad je iznosila 4874 kune, pa u ožujku 2013. godine kad je smanjena na 4728 kuna. I konačno, ove godine ona je smanjena na 4444 kune bruto što je i u prijedlogu ovog zakona. Udruga hrvatskih sudaca izrazila je svoje nezadovoljstvo konstantnim smanjivanjem plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i u jednoj raspravi na na Zboru udruge hrvatskih sudaca rekli su sljedeće, citiram: "Svjesni smo ekonomske situacije u zemlji i činjenice da veliki broj radnika u državi radi za minimalnu ili vrlo malu plaću i da Hrvatska jest u dugogodišnjoj krizi. Posebno smo pritom svjesni velike nezaposlenosti, činjenice da ljudi rade a ne primaju plaće i spremni smo nositi teret te krize kao što ga nose svi ostali građani u RH. Uvažavajući sve to da se plaće sudaca ne smiju više smanjivati, dakle uvažavajući činjenicu o kojoj smo govorili teške materijalne i socijalne situacije suci svejedno smatraju da se plaće više ne smiju smanjivati i da čim se ekonomska situacija u zemlji popravi te iste plaće treba podići na primjerenu visinu." Dakle, i Udruga sudaca je suglasna s jednim modelom kojim bi plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika pratila gospodarsko stanje što bi se postiglo obračunavanjem u određenom postotku od prosječno isplaćene bruto plaće u RH uvećane naravno, odnosno pomnožene za pripadajući koeficijent. To bi donijelo određenu sigurnost i predvidljivost u pravosudni sustav pa bi pored niza drugih mjera koje je ministar u više navrata obrazlagao za ovom govornicom doprinijelo bržoj uspostavi kvalitetnog i efikasnog pravosuđa što nam je konačni cilj. kao što su oni na općinskim sudovima ne prate složenost i odgovornost sudačkih i pravosudnih dužnosnika. Ne možemo poreći nezadovoljstvo gospodarskih subjekata sporošću u radu sudova, ali isto tako ne možemo da smo imali i još imamo glomazan, nefunkcionalan i potplaćen pravosudni sustav. Pod ovim potplaćen mislim na manje plaće u odnosu na neke druge dužnosnike ili čak službenike. Nije naodmet zbog naših građana koji nas prate podsjetiti da je sucima isto kao i saborskim zastupnicima zabranjen bilo kakav drugi prihod od rada osim sudačke plaće i naknade koje su vezane uz sudački sustav. Suci nemaju plaćene troškove prijevoza, regres i božićnicu. Za usporedbu sudac Općinskog suda kao državni dužnosnik ima gotovo istu bruto plaću kao pročelnik nekog odjela u županiji, a mislim u lokalnoj jedinici samouprave čak i veću. Može li ta potplaćenost biti razlogom neučinkovitosti sudova? Sigurno ne. No, činjenica je da je iz Hrvatske u Strasbourg odaslano više od 12 tisuća prijava o kršenju ljudskih prava, da je dosada izrečeno nekoliko stotina povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na tom sudu. To će RH daleko više koštati nego što bi nas koštalo da smo reformama pravosuđa krenuli puno ranije, da nismo čekali da nas neučinkovitost hrvatskog pravosudnog sustava dovede do milijunskih odšteta. Samo u jednoj godini Ministarstvo pravosuđa zaprimilo je gotovo 5 tisuća zahtjeva za isplatu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Zbog spore pravde oštećenim je građanima samo u prošloj godini isplaćeno 27 milijuna kuna, a to je ništa u odnosu na štetu koju građanima nanosi spora pravda koja se čeka godinama, a nerijetko i desetljećima. Da nismo bili gluhi i slijepi na spominjanje neučinkovite istrage ratnih zločina, istraga koje nisu bile nezavisne, povreda prava na pravično suđenje i to zbog formalističkog pristupa pravu, zbog restriktivnog tumačenja prava na pravično suđenje, zbog neusklađenosti prakse i domaćih sudova sa Europskim sudom za ljudska prava danas nas ne bi prozivali za šlampavost hrvatskog pravosuđa. Sve to odnosi se naravno na razdoblje od '90-ih pa do danas i ukazuje na alarmantno stanje u hrvatskom pravosuđu i opravdava potrebu reforme pravosudnog sustava kojeg je ova Vlada započela. Klub HNS-a vjeruje u uspjeh započetih reformi, reorganizaciju i racionalizaciju mreže sudova i državnih odvjetništava po novom teritorijalnom i organizacijskom ustroju pa i preuređenjem žalbenog roka vjerujemo dovesti će se do specijalizacije sudaca i i kvalitetnijeg suđenja pa i pokretljivosti sudskog osoblja, što je jako važno. No uz sve to nužno je donijeti i adekvatan sustav nagrađivanja ali isto tako i sankcioniranje onih koji nisu u stanju pratiti složenost i odgovornost sudačkih i pravosudnih dužnosti. Još jednom da podsjetim, pravda nema cijenu, dakle pravično suđenje u razumnom roku ključno je pitanje za funkcioniranje države pa posredno i za ekonomski oporavak, rast i razvoj naše zemlje. Naš stav je stoga da su uz profesionalnu etiku najsnažnije jamstvo sudačke neovisnosti solidne sudačke plaće. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Prije nego dam repliku jedna obavijest i dogovor. Mi smo predvidjeli danas raditi u kontinuitetu do 15,00 sati, dakle bez stanke i u dnevnom redu po redu pa dokle stignemo. Sve su točke dnevnog reda iz područja pravosuđa. Hvala vam lijepa. A sada replika poštovani zastupnik Stjepan Milinović. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ja vidim da ste vi izrazili čuđenje što ću se ja javiti po ovoj točci u pravnom sistemu. Je istina nije u vezi sa poljoprivredom ali ste me kolegice potakli na repliku s tog razloga što ste spomenuli konvenciju o ljudskim pravima. Spomenuli ste sud u Strasbourgu. I u tom smislu ja imam nešto za reći. Naime, vrlo je važno dakle spomenuti Konvenciju o ljudskim pravima poglavito članak 8. koji kaže o pristupu suda, koji govori vrlo jasno o pristupu suda. I u tom smislu imam za reći da ova slijedeća točka o sudovima za mladež je itekako bitna jer se s time mijenja mogućnost pristupa sudu. A potrebno je spomenuti još jednu konvenciju a to je Konvencija o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta koja kaže da je temeljna dobrobit djeteta što isto tako jednoj nepristupačnosti, otežanim pristupom tome i naravno povećanim materijalnim troškovima isto može biti na neki način povrijeđena. Pa evo u tom smislu sam htio dakle intervenirati. Hvala lijepa. (SDP)** Nisam čuo da li će kolegica dati? Je, izvolite poštovana kolegice Sabolić, replika, odgovor na repliku. **Sabolić, Uvaženi kolega Milinković, ja se s vama slažem u jednom djelu da doista uvijek moramo voditi računa o pristupu suda, ali pristup sudu se ne mjeri u kilometrima, pristup suda ustvari je pristup pravdi. Pravično suđenje i upravo te reforme o kojima smo govorili će nas dovesti do te činjenice koju moramo imati da svi imamo dostupnost pravosuđa brzinom rada sudaca. Hvala lijepa. Odgovor smo čuli. A mene kolega Milinković može samo iznenaditi, odnosno začudit normalna stvar, a nenormalne mene ne čude, Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicom. I ja sam poput Milinkovića liječnik, ali dobio sam ulogu i zadatak da danas prezentiran stav HDSSB-a, dakle o Zakonu o plaćama sudaca, odnosno izmjenama plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona. I slušam ove rasprave i točno osjećam s koje strane vjetar puše. Dakle, rečeno je ovdje u jednoj raspravi da sudac odlučuje o ljudskoj sudbini. Pa onda na osnovu toga vidim i zaključak drugog kluba da solidna sudačka plaća je jamac kvalitete suđenja i sudca. Sudac odlučuje o ljudskoj sudbini, a o čemu odlučuju liječnici, o ljudskom životu. A jel i njihova plaća jamac dobroga rada liječnika? Je li jamac dobroga rada i odgoja i znanja naše djece, jesu li učitelji, profesori, jesu li inovatori ti koji će izumiti bolji izum ako ima bolju plaću? Dakle, nemojmo razmišljati tako kako nam netko da kažem drugi ili sa strane stavi materijal i kaže de ti zalaži se ili lobiraj za nas. U ovoj državi čini mi se da mnogi gube realnost o stanju u kakvom jesmo. Ja poznajem u toliko pravosuđe koliko sam prisutan na sudu bio prije nego što sam postao saborski zastupnik, stalni sudsko medicinski vještak u sudu u Slavonskom Brodu. I uređivanje ove materije bez obzira koliko ona trajala od 99. godine sa 25 promjena je došlo vrijeme da već jedanput konačno uredimo to i da znamo tko to je odgovoran i za osnovicu i za utvrđivanje koeficijenata. Osnovicu predlaže, al opet Hrvatskom saboru Hrvatska vlada a koeficijente, evo imamo isto i mi ih kao Hrvatski sabor i usvajamo. I što imamo tu razgovarati? Mene više brine to kada ja dođem kao sudsko medicinski vještak u siječnju na sud u Slavonskom Brodu i skinem dugi kaput da nema vješalice gdje ga objesiti, nego ga stavim preko stolice. I tako sve stranke, i odvjetnici i svi oni koji su u postupku u parnici u Slavonskom Brodu. Ja mislim da tako i u drugim sudovima, i možda tu i tamo. Čak sam obećao, ali uvijek zaboravim kupiti negdje na pijaci jednu vješalicu da se objesi u sudnici da imamo gdje objesiti, o svom trošku dakle, ne tražim ništa. I to je suglasno sa onim što je gospodin ministar rekao da je u pravosuđu 80% novaca se potroši, dakle utroši u plaće. U zdravstvu je taj iznos do 70% i određeno je zakonima i svem ostalim kontrolama u HZZO da ne smije priječi 70% troškova plaće liječnika i osoblja, a 30% za struju, vodu, materijal, lijekove i ne znam ni ja što. U pravosuđu ima nekih drugih troškova materijalnih. Zakopajmo gdje god hoćete, u obrazovanje, u znanost sve osim športa možda, nekih športova, dakle obrazovanje, znanost, medicinu pa i pravosuđe i vidit ćemo da je to tako, da su troškovi toliko enormni da ova svota od 20% ostatka je gotovo se čini minorna ili neću reći smiješna, bilo bi previše drastično da to kažem. Prava, osim plaća određenim koeficijentima i osnovicom. Druga prava koja imaju pravosudni dužnosnici i suci, lijepo se ovdje nabraja koja su to prava. To su ona ista prava koja i mi kao saborski zastupnici imamo. A to su naknada za odvojeni život, naknada troškova za službeno putovanje, naknada troškova prehrane, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, ako dužnosnik ne prebiva u mjestu sjedišta pravosudnog tijela. To znači da za prijevoz sudaca se koristi ista ona stavka od 2 kune po kilometru ukoliko sudac ili pravosudni dužnosnik koristi vlastiti automobil. Pitajte učitelje, doktore koliko oni imaju za prijevoz u službene svrhe? 70 lipa po kilometru. U čemu je razlika? Ako učitelj iz Đakova dolazi u Slavonski Brod, Brod, govorili smo o mobilnoj radnoj snazi, da je to odlično, fleksibilno, fleksi tarifa, i da dobiva 70 kuna po kilometru, a ako sudac iz Đakova dolazi na ispomoć zbog broja slučajeva u Slavonski Brod, dobije 2 kune po kilometru. U čemu je razlika? Što on radi svoj sudački posao u Brodu, a ovaj radi svoj učiteljski ili profesorski posao u Slavonskom Brodu. Za 35 kilometara, koliko ovaj dobije, 21 kunu, a ovaj dobije 140 kuna. Ovaj budi radi 6 sati, od 8 do 1, koliko nastava traje, a ovaj bude nekih 5, 6 sati, 8 mora biti, od 7 do 3 kako suci već rade ili od 8 do 4, nije bitno kako. To što on radi, to je druga stvar, ali sami prijevoz je različiti. Dakle po jednom …, kako se kaže prijevoz plaća državnim pa time i sucima i pravosudnim dužnosnicima, a po drugom mašinu javnim službenicima, tzv. učiteljima, profesorima, doktorima, itd. A prijevoz je prijevoz. Dakle, moram istaći neke stvari koje sam ovdje slušajući ministra, a koje i od ranije znam i koje me pomalo tište, ali me upozoravaju i s terena ljudi, dakle građani. Govore o nekim stvarima i zbog toga kada vidimo još savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na stranicama, dakle na kraju teksta i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, vidimo tko se sve javio od zainteresirane javnosti, čak i poimenično tko je raspravljao. Naime, sud u Rijeci pa sud u Valpovu pa sudac sa Krka čija je jedina primjedba i usvojena, koliko ja vidim iz ovoga. Kaže primjedba se prihvaća, usvojena je. I to je kada sudac iz Krka mora ići na … ili neka druga mjesta da bi obavio svoj sudački zadatak, što iziskuje određene troškove na dislociranim lokacijama. Dakle, i s obzirom da je on istakao da je to nepovoljno i diskriminatorno u odnosu na pravosudne dužnosnike, dakle iako stanuje u Krku ima pravo na naknadu. Ta jedina primjedba se prihvaća, ostale su odbijene. Ali u raspravama ovdje čujemo i određene tonove koji proizlaze iz određenih krugova koji su mislili da će, ne znam, što učiniti Ustavni sud i dovesti do nekakvih povećanja, ali evo, kako reče kolegice izmjenom Zakona o dohotku će ova kategorija dužnosnika biti, pa mogu reći poprilično, njihove plaće će biti poprilično povećane, za razliku od onih koji imaju 3,5 tisuće plaću, 4 tisuće pa će imati, koliko? 50 kuna povećanje, ovdje će biti povećanje preko 1000 kuna. I o tome smo raspravljali kada je bio Zakon o izmjeni zakona o dohotku, dakle o toj da ne kažem nekoj nepravdi ili nesrazmjeru u povećanju plaća. Klub HDSSB-a nema razloga da ne prihvati ovaj zakonski prijedlog iako vidim da je sud, kako reče moj kolega Salapić, Ustavni sud vrlo brzo reagirao za razliku od slučaja Branimir Glavaš koji već evo traje 5. godinu i ja mislim ako to ovako se nastavi, a prijavljen je slučaj i Europskom sudu za ljudska prava zbog suđenja u nerazumnom roku, a ne u razumnom, nego u nerazumnom roku i da će se to zapravo donekle, odluka Ustavnog suda možda donijeti u vrijeme kada bude i donesena i odluka o oslobađanju s obzirom na mogućnosti koje se pružaju za smanjenje kazne kazne od 8 godina na one dvije trećine kazne. Dakle, onda čemu uopće odluka Ustavnog suda ma kakva ona bila. Dakle, izgleda da se to i čeka. Ja ne bih htio prejudicirati stvari, ne smijem zalaziti u pravosudne odluke, to je njihova stvar, ali zaista je to već već smiješno, ironija se vodi s tim, ali eto i vidimo čemu to sve skupa vodi. Točno je to da gospodin ministar kada govorimo o pravosuđu i ima, da je ovaj problem suđenja u razumnom roku glavni problem, da ima 5 tisuća dakle podnesaka zbog suđenja u nerazumnom roku, da su oštete vrlo velike, da koštaju Hrvatsku državu, jasno i Ministarstvo pravosuđa, da je je broj onih koji … 50% jer su uvijek 2 stranke u postupku, onaj kome sudac presudi, da kažem pozitivno, on je zadovoljan, onaj drugi nije i da uvijek možemo po tome, od onih 50% nezadovoljnih, uvijek može sumnjati ili iskazivati nezadovoljstvo odlukom suda. To je tako. Ali u medicini ne smije biti nezadovoljnih pacijenata, ne smije. Taj broj mora biti puno manji od 50%, daleko manji. Prema tome, kada uspoređujemo plaće suca općinskog u Slavonskom Brodu i kirurga sa specijalizacijom, dakle medicinom pa … specijalizacija iz kirurgije pa još subspecijalizacija iz plastične kirurgije iz torakalne kirurgije iz ove onda ćete vidjeti da su te razlika u plaći, usporedba tih plaća na strani sudaca. I vrlo često meni kolege kažu, e kada bi nas izjednačili sa sucima mi bi bili zadovoljni, plaćom za onih 8 sati radnog vremena. ali nije tako. I zbog toga pozdravljam ovaj zakonski prijedlog da se to na kraju uredi, a da na kraju krajeva Sabor RH ukoliko bude daj Bože da nam poraste BDP i sve ostalo pa da onda moramo svima, ne samo sucima mijenjati koeficijente naviše daj Bože. Hvala lijepo. **Sabolić, Vesna (HNS)** Poštovani gospodine Grubišić, mislim da ste pogrešno interpretirali odredbe zakona vezano za prijevoz. Naime, u zakonu je utvrđeno da cijena prijevoza za suce i druge pravosudne dužnosnike izvan sjedišta suda se utvrđuje u visini najniže cijene karte u javnom prijevozu, tako da mislim da nije dobra usporedba. A što se tiče usporedbe plaća, ja sam usporedila plaće općinskog suca sa državnim službenicima. Naravno voljela bih, a to ćemo provjeriti ovaj odnos između liječnika i sudaca, naravno i jedini drugi trebaju imati adekvatne i primjerene plaće, ali i jednaku odgovornost prema poslu kojeg rade. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Ima učitelj koji putuje iz sela KOkočvik u matičnu školu u Garčin, to je 9km, nema autobusne linije, vlada hvala Bogu isto nema, a kako će on koji mora putovati svojim automobilom, a kaže se da je cijena u odnosu na autobusnu kartu? Nema autobusne, nema autobusa. Ajde mi riješite to? Pa kako će on naplatiti svoje putne troškove? Dakle nema javnog prijevoza izravne linije Klokočevik-Garčin u našoj županiji mislim možda vama to nije poznato, ali ja znam za konkretan slučaj. Prema tome uvijek je najbolje konkretne slučajeve iznositi. A što se tiče izjednačavanja liječnika i sudaca, pa naravno da mi nismo društvo Mao Zedonga gdje ćemo imati Uravnilovku ali jasno da trebamo cijeniti kako ste vi rekli ili netko reče ovdje, mislim da je kolegica Ingrid, sudac odlučuje o ljudskoj sudbini, a doktor o ljudskom životu, a učitelj o znanju i odgoju naše djece. Kako ćemo odvagati to?

slabija opremljenost. Mi imamo izuzetno uređenu palaču pravde, 33 milijuna kuna koja košta, gdje su i opremljenost i sve skupa oni idu tamo gdje nije opremljenosti i nije i na taj način način nisu stimulirani kako ste rekli. Ali drago mi je da ste ovu drugu stvar spomenuli uspoređivati suce i liječnike. Na liječnike je uistinu često povika jer to su tako alarmantni i natpisi i naravno kada se radi o životu da su i događanja, ali i suci itekako mogu sa svojim odlukama porezati jedan takav krivi rez napraviti da poremeti cijeli život jednome čovjeku i mislim da to vrijedi uspoređivati. A što se tiče liječnika oni u otežanim uvjetima itekako i sinoć smo čuli kvalitetno i odgovorno rade zato jer su predani tome poslu i to treba uvijek poštivati. A onda se govori o nekoj korupciji u zdravstvu kod liječnika itd. I dobro je rekao bivši ministar, a veli koliko si puta bio ti kod tog doktora? 100 puta. A što si mu ti dao? Ništa. evo na takav način se pristupa tim problemima. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega MIlinković, vaša palača pravde blista, a u Zagrebu uvijek ista i vidimo u kakvom je stanju. A ja iskreno govoreći znam za drugačiji pristup putnim troškovima i naknadi za put i mislio sam da se radi između državnih dužnosnika i onih zaposlenih u javnim službama. I to je tako. Koliko vi primate za troškove za troškove puta po kilometru i ja i mi svi? 2 kune po km. Moramo biti iskreni i poći od sebe. I nije onda u redu da u ovoj državi postoji razlika. Govorio sam da je to ista stvar. On radi svoj posao, dislocirano, i mi radimo svoj posao koji smo više od 50km od Zagreba dislocirani i vi i ja i svi drugi koji dolazimo iz Dubrovnika iz Splita i ne znam ni ja od kuda. U čemu je razlika? A razlika postoji. Skidam kapu vašim kolegama koji su dojavili to da je ipak 0,75 kuna ja to nisam znao, ja priznam da nisam znao pa sam to i rekao. Da sam znao ne bih rekao. Posipam se pepelom. Hvala lijepo. U ime Kluba DC-Novog vala Narodne stranke reformista Vesna Škare Ožbolt. Izvolite.

Evo Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika donesen je '99.godine i on se do današnjeg dana mijenjao gotovo 24 puta. To su bile samo izmjene i dopune zakona, a onda su još donesene uredbe i plaće sudaca isprva su bile određene u određenom postotku od plaće predsjednika Hrvatskoga sabora. To je bilo još '99-te godine. onda su se izmjenama iz 2000. godine bili određeni koeficijenti za svakog pojedinog dužnosnika pa se osnovica za obračun plaća sudaca u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene isplaćene plaće zaposlenih u RH u prethodnoj godini te se plaća utvrđivala umnožavanjem tih koeficijenata sa osnovicom za obračun plaće. Onda je 2001. godine se odustalo od te prakse i osnovica se određivala u 2001. godini odnosno ona je iznosila jednako kao u 2000. godini. Znači prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u Hrvatskoj u '99. godini a zatim je iste godine 2001. ta ta osnovica smanjena za 7% a izmjenom zakona iz kraja 2001. godine određeno je da će se kao osnovica za 2002. godinu koristiti ona iz prosinca 2001., to znači umanjena za 7%. Izmjenama zakona s kraja 2002. godine određeno je da osnovica za obračun plaća sudaca bude jednaka osnovici za obračun plaća državnih službenika i namještenika i tada su povećani i koeficijenti. Onda je novim izmjenama iz 2004. godine priznato pravo na minimalni rad za svaku godinu navršenog sudačkog staža. Prije je bilo za svaku navršenu godinu radnog staža s time da se te odredbe nisu primjenjivale. E sada u konačnici ta je odredba bila ukinuta odlukom Ustavnog suda od 21. ožujka 2007. godine. Onda je novim izmjenama 2009. godine određeno da osnovicu za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske i to posebnom odlukom. I do sada su to bile tri odluke kojima je osnovica konstantno smanjivana. Dakle na način da je od 1. travnja 2009. godine osnovica određena iznosila 4 tisuće 873 kune bruto, 1. ožujka 2013. 4 tisuće 727 kuna i nešto bruto a od 1. travnja 2014. godine osnovica je utvrđena u iznosu od 4 tisuće i 483 i nešto bruto. E sada, suci su 2009. godine nakon odluke Vlade prepoznali takvu izmjenu kao nedopušteno zadiranje izvršne vlasti u sudbenu vlast i podnijeli su 2009. godine prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti, članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika odnosno ove odredbe kojima je određeno da će osnovicu za obračun plaća sudaca određivati Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Odluka Ustavnog suda je donesena u srpnju ove godine i kada je naloženo Vladi da praktički donese zakon do 15.-og, izmjene i dopune I sada jedna mala digresija s obzirom da se ovdje često, od naše strane, od strane kolega govori o slučaju Glavaš i nerješavanju od strane Ustavnog suda, dakle 4 godine se ne rješava slučaj Glavaš, bogami i ovdje 4 godine je trebalo Ustavnom sudu da donese ovu ovu odluku po kojoj mi danas trebamo praktički postupati. Nije lako u ovoj situaciji govoriti, u ovoj ekonomskoj situaciji govoriti o bilo čijim plaćama pa ni o plaćama sudaca, posebno kada vidimo ovaj proračun u 2015. godini Ministarstva pravosuđa gdje praktički 80% proračuna iznose plaće pravosudnih djelatnika, odnosno dužnosnika, sudaca i ostalih. Svi su nezadovoljni i naravno i suci su nezadovoljni sa suočenim višegodišnjim smanjivanjem plaća i sa materijalnim položajem. Kao što se vidi on se neprekidno smanjuje. Naša situacija gospodarska je izuzetno teška, često puta je materijalni položaj sudaca pod povećalom i u percepciji stvaraju se nekakve po mom mišljenju i nepravedne slike. Plaća suca prvog stupnja je negdje oko 9 tisuća kuna. U odnosu i na liječnike i na druge možda bi bilo nepravedno sve ih uspoređivati jer svaki rad je apsolutno vrijedan i koristan i ne može se bez njega. Ja sam već rekla da se osnovica plaća sudaca smanjivala unazad 5 godina tri puta. Možda treba reći da se prekovremeni rad sudaca ne plaća a bilo je potrebe za prekovremenim radom i posebno u godinama kada je izuzetno povećan broj predmeta, kada su se stavljali veliki izazovi za smanjivanjem broja neriješenih predmeta bogme su suci radili i prekovremeno. Neki puta je to bilo moguće platiti ali uglavnom ne. Možda treba ovdje radi objektivnosti da suci nikada, apsolutno nikada koliko ja znam nisu imali pravo na nikakve beneficije. Ni na božićnicu ni na dar za djecu, ni jubilarne nagrade, ni ne znam, regres za godišnji odmor, to kada je riječ o plaćama sudaca ne postoji. Dakle sudbena vlast je 3. vlast u zemlji, suci su nosioci te vlasti i nemaju ovakve vrste, nisu nikada imali ovakve vrste beneficija, danas to nema gotovo nitko ali ponavljam radi objektivnosti nisu to nikada ni imali. I sucima je praktički plaća jedini faktor sigurnosti. Ne mogu dobivati nikakve, a naravno i neovisnosti, oni ne mogu dobivati nikakve druge, druga primanja. Od međunarodnih dokumenata koji su ovdje bili citirani ako idu u prilog upravo potrebi da se ova materija uredi zakonom, a ne odlukama Vlade, govore principu UN-a o neovisnosti sudstva iz studenog '95. godine gdje se propisuje da plaće i mirovine sudaca moraju biti primjerene i razmjerne statusu, ugledu i odgovornosti njihove službe te se moraju periodično uspoređivati. Pa onda preporuku 94 Odbora ministara Vijeća Europe od 13. listopada '94. godine o neovisnosti i učinkovitosti u ulozi sudaca gdje se propisuje da se trebaju poduzimati sve potrebne mjere usmjerene na priznanje, zaštitu i promicanje neovisnosti sudaca, ali se također nalaže izvršnoj i zakonodavnoj vlasti obveza osiguranja neovisnosti sudaca te sprečavanja svih mjera koje bi mogle ugroziti neovisnost sudaca. Obavezuje se i osiguranje sudačkog statusa i nagrađivanje sukladno dignitetu sudačke profesije. To se sve donosilo prije svjetskih kriza, međutim te odredbe nas obvezuju. Europska povelja o zakonima za suce iz Strassbourga '98. godine propisuje da suci moraju dati, odnosno sudbena vlast mora dati svoje mišljenje glede izmjena i dopuna Zakona za suce, glede određivanja uvjeta za promjenu, kao i određivanje uvjeta koji se odnose na njihove plaće i socijalni položaj. To ovdje kod nas nije slučaj. Ja sam upravo zbog ovog svega što sam navela predložila i amandman na članak 3. koji sada propisuje da se osnovice za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje u visini od kao što sam navela 4443,958 kuna bruto. Prijedlog je da se osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje u iznosu prosječne plaće isplaćene u protekloj kalendarskoj godini na temelju podataka Hrvatskog zavoda za statistiku. Na taj način praktički smo onda uveli puno pravedniji kriterij i izjednačili i na ovaj način stavili suce u položaj da dijele sudbinu svih drugih. Hvala lijepa. Kolegice Škare-Ožbolt, ima puno sličnosti u vašoj raspravi sa nekim stvarima koje su se događale u mojoj dugogodišnjoj, 35 godina kirurške prakse. Naime, kada smo mi kirurzi vrlo često postavljali pitanje razlike u plaći između dermatologa, dakle kožnog liječnika ili fizijatra, navodeći kao argument da je naš posao teži, krvaviji, stresniji, adrenalinski itd. u odnosu na kolege. Njima svaka čast … također. Onda su nam rekli kolege prije svega, a i uprava bolnice, a vi ste to odabrali, vi volite bit kirurg, a oni su odabrali nešto drugo. Šta imate vi tražiti veću plaću? U zdravstvu je uravnilovka, jednaka je plaća i dermatologu i kirurgu. E sad vi govorite da je plaća suca 9000 kuna. Pa pogledajte koliko ima jedan liječnik koji završi Medicinski fakultet, završi staž, 6 godina fakulteta, godina dana staža i dođe raditi negdje u bolnicu recimo. On ima manju plaću, puno manju od 9000, čak manju i od medicinskih sestara koje imaju 10, 15 godina radnog staža. Ja neću govorit sad, opet navodit točno imena i prezimena tih ljudi, poznam ih dosta. Od čega će oni i hoće li oni radit dobro svoj liječnički posao sa tako malom plaćom, dvoje djece kod kuće, žena ne radi itd. Dakle, dajmo već jedanput spoznajmo situaciju u državi Hrvatskoj, situaciju ne samo percepcije siromaštva nego objektivnog, pravog siromaštva u Republici I neće nitko suditi loše zato što mu je mala plaća ili, ja znam, ja volim, kamo sreće da svima bude velika, ja se zalažem da imamo svi veliku plaću

Ja sam nekoliko puta rekla da se ne bih htjela uvući u ovu zamku uspoređivanja jer jednostavno bili bi nepravedni prema svima. Svaki posao je izuzetno važan. Ja samo želim ovdje naglasiti da je plaća sudaca jedini izvor prihoda, ništa drugo, dakle ne može raditi u fušu, ne može otići u neku advokatsku kancelariju pa još dodatno raditi, ne može primati dodatna primanja. Ovo je gola gola i jedina plaća koju sudac može primiti i samo je u tome razlika između onoga što vi govorite i onoga što ja govorim. Ali ponavljam, ne želim jednostavno ulaziti u ovu polemiku čiji je rad vrjedniji. Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Škare-Ožbolt, ja sam suglasan da je nezahvalno uspoređivati bilo kakvo zanimanje i na bilo koji način i uvući se u zamku. Pa ni mi nismo možda suglasni u okviru iste struke, kirurg će reći da je on važniji, a ja kažem da je liječnik opće medicine tu negdje. Ja sam 35 godina terenski liječnik pa znam isto što to znači raditi pod kakvim uvjetima, u kakvim okolnostima. Ali pustimo sad to. Želim reći jednu stvar, da se nekako nameće ovdje stvar da su ti liječnici koji su na neki način u dobroj poziciji da su oni privilegirani ili bilo šta. Nije točno, pa nisu oni štrajkali bez razloga u ono vrijeme. Jučer je sud donio presudu glede toga. U međuvremenu se ukinuo i sindikat. Liječnici rade odgovoran, težak posao, donose odluke odmah, sad, nije to 4 godine. Naravno ako im tehnologija procesa i liste čekanja to onemogućuju, to je drugi par rukava, ali odmah sad mora se brzo donositi odluka jer je život u pitanju. A ovdje se ipak može rastezati i može itekako porezati onoga koji čeka tu presudu sa svojom nepravednom ili bilo kakvom drugom vrstom presude. Hvala lijepo. Odgovor? Ne. Završna riječ ministra pravosuđa Orsata Miljenića. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja se zahvaljujem na podršci kao pod prvo. Drugo, ovo je jedna materija o kojoj se uvijek razgovara i razgovarat će se. Ona kao što vidite kad je građena i kad je sustav postavljan '99. puno se toga od tada promijenilo. Zato i jesu te silne zakonske izmjene. Tada je bila povučena i neka paralela i vjerujem da je bio možda napravljena struktura i ovih omjera o kojima se govori. Međutim, one su se s vremenom mijenjale. Neki su ušli u osnovice službeničke, neki pravosudni dužnosnici, neki državni dužnosnici. Već sam se osnovica jako razlikuje, pa onda ni sam koeficijent nije pokazatelj do kraja. Ovo što je rečeno također slažem se da postoje sad i razlike između plaća u istoj razini na prvom stupnju recimo i tu će također možda netko postavit pitanje zašto bi netko tko može suditi 12 godina zatvora imaju istu plaću kao netko tko može sudit do 90 dana ili netko ima veću, manju itd. Ono što mi vidimo kao budućnost je i ona proizlazi iz ove reorganizacije u koju idemo, okrupnjavanja. To jesu ja ću ih ovdje nazvati rangovima, stupnjevima ili kako god hoćemo što znači da se u okviru prvog stupnja ljudi rangiraju u nekoliko sustava plaća. I onda da vi kao što je također rečeno ne morate prelaziti na drugi stupanj na Županijski sud samo zbog plaće. Znači, vi možete napredovati na prvom stupnju, na Općinskom sudu ostati jer netko voli raditi taj posao. Ali on mora bit u mogućnosti da kroz karijeru napreduje. Ono što vidim da je jedan od problema upravo to što nema perspektive napredovanja kroz karijeru osim prelaska na viši sud, a realno takvih mjesta je sve manje. I tu naravno zamislimo svaki od nas kad počnemo s nekom plaćom, znate mi govorimo plaće općinskog suca ili prekršajnog, ona može bit dobra kad ste počeli. Ali kad vi sebi vidite perspektivu, ako niste otišli na viši sud da ćete ostati na tome to je problem. I to je jedna stvar koju moramo adresirati. To je s jedne strane. S druge strane, ono što je naša realnost to je da imamo novaca koliko imamo. 80% trošimo na plaće. Znate da smo uspjeli rebalansom sada pokriti sve troškove i to smo uspjeli. Ali mi znači sa onih 20% moramo platiti sve drugo. Istovremeno, ja ću reći vodili smo do sada politiku da se sve rješavalo zapošljavanjem novih ljudi. I ja bih mogao prihvatiti da su ljudi zaposleni na određeno vrijeme kao savjetnici i njima treba status preispitati, jer rade također odgovoran posao. Ali mi smo zapravo zapošljavali i pravosudne dužnosnike do sedamdesete godine. I mi sad imamo jednostavno veliki broj. Mi gdje god smo radili analizu nama ukazuje da mi ukupno na nacionalnoj razini imamo u pravilu više ljudi nego što nam treba. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto nemamo bolje rezultate? I plaća nije element. Ja sam uvjeren da nitko neće zbog plaće raditi bolje ili lošije. Ona mora bit poticajna i ja ću se također složiti sa svima koji su rekli da je ova osnovna plaća preniska. Naime, nije preniska kad bi se ona mijenjala kroz godine života i kroz napredovanje. O tom se radi. I još jedna paralela. Imate podatke koje objavljuje Komisija, objavljuje Vijeće Europe. Naše prosječne početničke plaće su iznad prosjeka isto kao što su ja ja govorim relativno. Znači u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj i u tim zemljama. Dakle, ne apsolutno, naravno ne možemo se mjerit u apsolutnim, isto kao što su to i plaće na najvišem rangu. One su relativno kad se usporede sa prosječnom plaćom iznad te europske sredine i to je također činjenica. To što svi možemo govoriti o njima da su premale. Ja ću vam reći, ministarska plaća mislim da ne ulazi u sto najviših pravosudnih plaća. Ne govorim o svojoj, ja sam izabrao. Meni je zadovoljan i uopće ne govorim, nego vam hoću reći kakvi su parametri. Ali isto tako ću se složiti ono što je rečeno da obzirom da nema dodatnog prihoda da su ove plaće, pogotovo kad netko dugo radi na prvom stupnju da su one apsolutno preniske. Dakle, vidimo viziju u tim rangovima, znači da se napreduje unutar jednog stupnja, da tu plaće idu gore. Ali vjerujte vrlo teško je dizat, a da bi se ispravile neke nepravde trebalo bi možda spuštati, a to nećemo. I zato neke stvari koje ovdje i vidimo da možda nisu logične do kraja ne diramo zato što bi trebalo nešto ići prema dolje, a to nećemo dirati. Evo, to je nekakva politika koju smo zauzeli. Idemo svi, nadajmo se da će bit mogućnosti da one porastu. Zašto nisu vezane sa troškovima života? Zato što mislimo da Sabor treba o tome odlučivati u kontekstu svega promijenjenog, automatizam će se onda postavit pitanje kod svih plaća. Možemo ga uvest kod svih da je automatizam. Mislim da isto nije dobro jedan segment izdvojiti i reći tu je automatizam, negdje drugdje nije. Ili svi pratimo ili ne prti nitko. Takav smo stav zauzeli. Ali o tom će se sigurno, može se dalje razgovarati. Evo ja još jednom zahvaljujem na podršci. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo u utorak najvjerojatnije.